**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 511 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je prijedlog izmjene i dopune Zakona o privatnoj zaštiti s konačnim prijedlogom zakona. Postojalo je više razloga zašto se išlo u postupak izmjene i dopune ovoga zakona. Jedan od glavnih razloga je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije i usvajanje određenih kriterija iz poglavlja 4. – Sloboda kretanja osoba, usluga i kapitala. Osim toga usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije smo izvršili usklađivanje ovim prijedlogom zakona i sa određenim promjenama iz sustava obrazovanja, stupnjeva stručne spreme i naziva stupnjeva školske i stručne spreme a također smo nastojali i popraviti one dijelove zakona za koje smo u primjeni uočili da ili možda ne nude dobar pravni okvir za obavljanje zaštitarske službe ili koji su se iskristalizirali kao problem kod obavljanja zaštitarske službe. Ja ću još samo nekoliko ovih kratkih najvažnijih novina. Kao što sam rekao pojedini akademski nazivi se usklađuju sa novim sustavom stupnjeva školske i stručne spreme akademskih naziva. Zatim je uvedena nova kategorija poslova za koje se mogu obavljati uz vatreno oružje. To se prije svega odnosi kod obavljanja zaštitarskih poslova kod umjetnina velikih vrijednosti i kod kritične infrastrukture. Zatim su propisani uvjeti za odgovornu osobu u trgovačkom društvu koje obavlja poslove privatne zaštite i propisano je da mora raditi najmanje pola radnog vremena u radnom odnosu u tom u tom trgovačkom društvu. Zatim je propisana obaveza da poslodavci moraju osigurati radnu odoru zaposlenicima kako bi se tu isto uveo red i kako bi bilo jasno da čuvar ili zaštitar u službi odnosno na dužnosti. Propisano je da obrtnici koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koja je ovlaštena za obavljanje tih poslova. Pravne osobe ili obrtnici koji su korisnici sustava tehničke zaštite odgovorni su za njegovu ispravnost a ne kao do sada onaj tko je opremu isporučio. Propisana je najniža stručna sprema za poslove čuvara. Naime, do sad je to bila srednje stručna sprema, sad propisujemo da čuvar može biti osoba sa završenom nižom nižom stručnom spremom odnosno osnovnom školom dok je za zaštitare propisana kao i do sada srednja spremna u najkraćem trajanju od tri godine.

žurnog obavještavanja policije o svim saznanjima koja ukazuju na počinjenje kaznenog djela. Pravna osoba ili obrtnik koji će obavljati poslove privatne zaštite na javnoj površini dužni su pisanim putem obavijestiti policiju s tim što je ta uvedena mogućnost obavljanja tih poslova na inicijativu ili na zahtjev jedinica lokalne samouprave. Propisuje se pravnoj osobi i obrtniku mogućnost osnivanja unutarnje čuvarske službe radi ustrojavanja zaštite svojih radnika ali onda mora ispunjava uvjete koje mora ispunjavati trgovačka društva koja obavljaju i koja su registrirana za obavljanje poslova privatne zaštite. Predlaže se obilježavanje dana zaštitara na 21. rujan dan Svetoga Mateja i predložene su neke nove kaznene odredbe kojima se sankcioniraju oni prekršaji za koje se tijekom primjene zakona utvrdilo da se učestalo ponašaju i da prave najveće probleme u obavljanju zaštitarske službe. Evo ukratko, ovo su bile najvažnije novine koje se predlažu izmjenama i dopunama ovoga zakona. Hvala lijepa.

kolegice i kolege. Područje zaštitarstva u Hrvatskoj još uvijek danas nažalost je nesređeno područje tržišta rada. S jedne strane nisu sređeni odnosi unutar samog ceha zaštitara odnosno vlasnika zaštitarskih tvrtki a koje često preko noći niču kao gljive poslije kiše kako bi upravo dampinškim cijenama bile konkurentne i tako traže svoj prostor djelovanja u području zaštitarstva. Te dampinške cijene bitno utječu na cijenu rada zaštitara i čuvara u tim zaštitarskim tvrtkama tako da znači u pravilu su žrtve tih dampinških igara sami radnici odnosno zaštitari i čuvari. Posao zaštitara pa i čuvara u pravilu je iznimno težak posao. Ti radnici rade u svakojakim uvjetima, svakojakim klimatskim i mikroklimatskim uvjetima štetnim po zdravlje dok prekovremeni rad mnogima je svakodnevnica. Mnogi poslodavci, vlasnici tih zaštitarskih tvrtki koji se u pravilu bogate na potplaćenosti zaštitara i čuvara ne osiguravaju adekvatna zaštitna sredstva radnika, na tome u pravilu štete. No, to je praksa u Hrvatskoj i u drugim gospodarskim djelatnostima. Zaštitarima ali i čuvarima najčešće su glave u torbi a plaće slabe, u pravilu minimalne osim ako prekovremenim radom sa 200, 250, pa čak negdje i 300 prekovremenih sati zarade nešto više. Uz takve plaće neadekvatna zaštitna sredstva, loše uvjete rada mnogi zaštitari i čuvari su prisiljeni biti kao očerupani golubovi na žici jer nemaju značajnijeg rješenja za svoju egzistenciju. Zadnjih godina bili smo svjedoci niza slučajeva gdje su zaštitari poginuli na radnim mjestima zbog opasnosti posla, no unatoč tome nitko u Hrvatskoj ne istražuje koliko su njihova radna mjesta opasna i rizična po zdravlje i život te da bi oni morali imati pravo na beneficirani radni staž. Na kraju bio bih zadovoljniji da ovaj zakon nešto više govori o obvezi poslodavaca o ulaganja u tehničko opremanje i stručnu izobrazbu zaštitara i čuvara nego što se ovim zakonom omogućuje snižavanje stručne spreme za obavljanje ovako odgovornog posla. Ne znam što možemo očekivati od čuvara koji je negdje na porti u nekoj ustanovi a posebno u kulturi ophođenja sa drugim osobama kada je za taj posao sada dovoljna osnovna škola odnosno niža stručna sprema, a da samo kažem usput su ti ljudi i najslabije plaćena radna snaga. Zato nije mi prihvatljiv razlog dopuštenja za obavljanje poslova čuvara minimalno niža stručna spremna zbog činjenice što je niska cijena zaštitarskih usluga i zato što su nisko plaćeni ti ljudi, ti čuvari pa nedostaje dovoljno radnika čuvara. Zašto se zakonom i propisima u Republici Hrvatskoj ne razriješi problem dampinških cijena? A da i ti čuvari koji imaju obitelj isto tako trebaju živjeti, budu za svoj rad pravednije plaćeni pa će biti veći interes sigurno za taj posao i neće biti ovakvih problema da nemamo dovoljno čuvara u Hrvatskoj nego da jednostavno nam je jednostavnije bilo okrenut naopačke pa u principu ići i podilaziti upravo tim vlasnicima tih zaštitarskih tvrtki, a ne štititi interese radnika odnosno čuvara. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dobili smo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti i ovim zakonom se usklađuje zakonodavstvo Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Sada važeći Zakon o privatnoj zaštiti donesen je i stupio je na snagu u travnju 2003. godine. Tada je prestao važiti Zakon o zaštiti osoba i imovine iz 1996. Taj Taj zakon je trebalo mijenjati zbog potrebe same države, ali i struke kojoj je trebala nešto suvremenija i bolja pravna regulacija na tom području. Ne treba zaboraviti da smo potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Iz tog našeg poticanja sporazum proizašla je potreba usklađivanja naših zakonskih propisa sa zakonom zemalja Jedna od najglavnijih zamjerki Zakonu o zaštiti osoba i imovine iz '96. je to što nije dopuštao mogućnost obavljanja poslova privatne zaštite osobama koje nisu hrvatski državljani. Po Zakonu o privatnoj zaštiti iz 2003. strani državljani mogu uz određene u zakonu propisane uvjete obavljati zaštitarske poslove i osnivati trgovačka društva. Tijekom zadnjih pet šest godina došlo je do naglog razvoja zaštitarske djelatnosti što je rezultiralo većim brojem zaštitarskih subjekata s odobrenjem za obavljanje poslova privatne zaštite. Tako da danas na tom području djeluje 256 trgovačkih društava i 114 obrta tehničke zaštite u Republici Hrvatskoj. Otkada je stupio na snagu Zakon o privatnoj zaštiti do danas razvidno je u praksi da pojedina pitanja iz područja zaštite nisu u cijelosti najbolje uređena. Sada u području privatne zaštite nedostaje popriličan broj stručno osposobljenih zaštitar i čuvara što zbog niske cijene zaštitarskih usluga, što zbog niske plaće, ali i zbog onoga o čemu je govorio kolega Kunst, potplaćenosti od vlasnika tih tvrtki zbog kojih mnogi zaštitari i čuvari upuštaju se u poslove privatne. Kako bi se prevladao nedostatak licenciranih osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite, ovim prijedlogom zakona predlaže se promjena članka 20. važećeg zakona te se propisuje da se dopuštenje za obavljanje poslova čuvara može izdati osobi koja ima najmanje nižu stručnu spremu koju je stekla završavanjem programa sukladno posebnim propisima, imajući u vidu da su poslovi čuvara manje složeni od poslova zaštitara. Dodana je i odredba kojom se za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite ne traži uvjet prebivališta, odnosno prijavljeno boravište te poznavanje hrvatskog jezika za državljane Europske unije i države potpisnice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru. Također dodana je i odredba kojom se propisuje da poslove privatne zaštite mogu obavljati i državljani članica Europske unije koji imaju dopuštenje za obavljanje tih poslova. Također u ovom prijedlogu zakona se propisuje da izobrazbu zaštitara i čuvara može provoditi MUP, ali i ustanove sukladno propisima o obrazovanju. Propisuje se da se uz ostale uvjete zaštitar mora imati završenu srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju. Bitne izmjene važećeg zakona koje se odnose na osiguranje i pratnju novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te nabavu propisane vrste količine vatrenog oružja za te svrhe. Isto tako, prijedlog jasnije propisuje u kojim slučajevima zaštitari mogu nositi propisane vrste kratkog vatrenog oružja, kao i način postupanja u slučaju uporabe vatrenog oružja. Dakle, ocjenjujem da se s obzirom na šestogodišnje iskustvo u provođenju važećeg zakona da se izmjenama i dopunama u ovom prijedlogu zakona nude suvremenija rješenja sukladna načelima Europske unije. Isto tako, ovaj zakon će otvoriti da se pojača konkurencija, da se proširi veća mogućnost rada odnosno zapošljavanja. Mislim da će se na taj način, donošenjem ovog zakona, otvoriti prostor za brže zapošljavanje većeg broja naših ljudi prije nego što uđemo u Europsku uniju jer tada ćemo biti dužni puštat i druge tvrtke iz Europske unije koje su modernije opremljene, koje su bogatije na naše područje. Zbog svega navedenog mislim da trebamo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Zaključujem raspravu.